Forseti Íslands er samkvæmt 2. ákvæði stjórnarskrárinnar annar handhafi löggjafarvalds og eru samskipti Alþingis og forseta Íslands því veruleg og þýðingarmikil.

Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningu landskjörstjórnar um kosningu Elínar Írisar Fanndal sem 2. varaþingmanns á lista Flokks fólksins í Suðurkjördæmi. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosninguna og kjörgengið og mælir einróma með staðfestingu kosningar Elínar Írisar Fanndal.

frá Halldóru Mogensen, á þskj. 1631, um brjóstaskimanir, frá Þórunni Sveinbjarnardóttur, á þskj. 1637, um starfsemi afeitrunardeildar fyrir ólögráða ungmenni á Landspítala, frá Sigmari Guðmundssyni,

Það er óstjórn í efnahagsmálum sem þessi ríkisstjórn hefur leitt yfir land og þjóð. Þetta blasir við frá degi til dags í heimilisbókhaldinu hjá stórum hluta landsmanna. En það er líka önnur hlið á efnahagsstjórn Sjálfstæðisflokksins sem er að koma betur og betur í ljós yfir lengri tíma og snýr að getu til að standa undir grunnhlutverki ríkisvaldsins. Löggæsla á Íslandi er farin að líða verulega fyrir stjórnarstefnu hæstv. forsætisráðherra. Ár eftir ár horfum við upp á versnandi stöðu þegar kemur að rekstri lögreglu, fangelsa og dómstóla, svo ekki sé minnst á Landhelgisgæsluna. Þetta er staðan eftir tíu ár í fjármála- og dómsmálaráðuneytum Sjálfstæðisflokksins. Hver er málsvörn hæstv. forsætisráðherra og hvernig stendur á því að fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar felur ekki í sér neina stefnubreytingu á þessu sviði heldur sé þar þvert á móti fyrst og fremst frekari niðurskurður og áfram aðhaldskrafa á lögregluna? Með leyfi forseta: „Um stöðu lögreglunnar má segja að þar brenni nær allir endar.“ Þetta stendur í umsögn Félags yfirlögregluþjóna við fjármálaáætlun þessarar ríkisstjórnar. Þar kemur fram að fjöldi lögreglumanna á Íslandi sé svipaður og árið 1990, fyrir rúmum 30 árum, þrátt fyrir 60% fólksfjölgun og gríðarlega fjölgun ferðamanna. Í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra kemur fram að um þriðjungur lögreglumanna upplifir sig mjög eða frekar óörugga í starfi. Ég vil spyrja hæstv. forsætisráðherra: Er það meðvituð stefna ríkisstjórnarinnar að það séu færri og færri lögreglumenn á Íslandi miðað við fólksfjölda og þar með minna sýnileg lögregla sem getur aðeins sinnt allra erfiðustu og hörðustu málunum, því að þetta er sú stefna sem hefur verið rekin í landinu síðustu tíu ár?

vikuleg ræða um að efnahagsmálin séu í einhverju uppnámi en við Íslendingar stöndum í efnahagsmálum flestum þjóðum framar með meiri hagvöxt, betra atvinnustig og hæstu meðallaun í heimi. heimi. Hér á Íslandi er staða efnahagsmála um margt öfundsverð, skuldastaða ríkisins hófleg o.s.frv., en við glímum vissulega við verðbólgu og það er alvörumál sem þessi ríkisstjórn hefur í forgrunni hjá sér og ég trúi því að við munum ná árangri og að vextir taki að lækka, enda eru vísbendingar um að t.d. í peningastefnunefnd Seðlabankans sé sterk rödd fyrir lækkun vaxta. Að lögreglunni. Þessi ríkisstjórn, eins og forverar hennar, leggur mikla áherslu á styrk lögreglunnar í landinu. Á undanförnum árum hafa átt sér stað gríðarlega miklar breytingar á mörgum sviðum. Við getum tekið kynferðisbrotamálin sem sérstakt dæmi þar sem við fjármögnuðum betur en fram til þess tíma aðgerðir í kynferðisbrotamálum sem hefur stytt málsmeðferðartíma í þeim málaflokki verulega eða um helming. Við erum að ná gríðarlega miklum árangri þar. Í síðustu fjárlögum vorum við sömuleiðis að fjármagna rannsóknir á alvarlegum glæpum og hafa orðið til ný stöðugildi í réttarvörslukerfinu til að við náum ríkari árangri í að uppræta alþjóðlega glæpastarfsemi og önnur alvarleg afbrot. Almenna löggæslan hefur síðan verið talsverð áskorun, m.a. vegna þess að við höfum stytt vaktatímann. Það kallar á viðbótarfjármagn

og við erum á þeim stað, líka í þessum sérverkefnum, að það er verið að tala um að það sé bara hægt að sinna þeim málum sem garga hæst. Ég velti því fyrir mér hvað það er raunverulega sem hæstv. ráðherra og ríkisstjórn hans ætlar að gera í þessum málum hér er talað um að það hafi verið hækkuð laun og styttar vaktir. Hver tók þessa ákvörðun um að hækka þessi laun og stytta þessar vakti sem hafði umræddar afleiðingar? Nú er það svo að það eru bara 20 lögreglumenn á vakt að jafnaði á öllu höfuðborgarsvæðinu en árið 2007 voru 20 á vakt, bara hérna innan borgarmarkanna.

Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að í almennu löggæslunni hér á höfuðborgarsvæðinu er gríðarlega mikið álag. Nú er spurt um það með hvaða hætti við sjáum þetta í ríkisstjórninni og hvernig það endurspeglist í fjármálaáætluninni. Ja, það hefur yfir langt skeið verið endurspeglað í sérstökum átaksmálum og frumkvæði ríkisstjórnarinnar í því að fjármagna verkefni innan almennu lögreglunnar og á rannsóknarsviðinu sem hafa þurft sérstaka fjármögnun og við höfum staðið með þeim orðum sem hafa fylgt t.d. stjórnarsáttmálum að halda úti öflugri löggæslu. Ég áttaði mig á því í þessari heimsókn sem ég fór í í síðustu viku að

Þann 31. maí síðastliðinn fóru fram mótmæli fyrir utan fund ríkisstjórnarinnar sem hindruðu för ráðherrabíla í stutta stund. Lögreglan beitti piparúða á mótmælendur án aðvörunar og eftir að ráðherrabílar voru farnir af staðnum. Efnt var til mótmælanna vegna aðgerðaleysis ríkisstjórnarinnar í málefnum Palestínu og framkomu stjórnvalda við fólk á flótta frá Palestínu, en þar má nefna fyrirhugaða brottvísun 11 ára drengs með Duchenne-heilkennið sem teflir heilsu hans í óþarfa hættu. Þegar fjölmiðlar leituðu eftir viðbrögðum hæstv. dómsmálaráðherra vegna aðgerða lögreglu bar hún því við að lögreglan hefði brugðist rétt við í krefjandi aðstæðum. Fyrsta spurning mín til ráðherra er því hvort ráðherra hafi yfir höfuð farið ofan í kjölinn á því hvernig lögreglan beitti sér áður en hún felldi dóm um þetta opinberlega. Kannaði hún eitthvað málið eða er hún bara almennt á því að lögreglan bregðist rétt við í krefjandi aðstæðum? Það sem vekur hins vegar öllu meiri áhyggjur hjá þeirri sem hér

„Ísland er lýðræðisríki og í lýðræðisríkjum virðum við rétt fólks til að tjá skoðanir sínar með friðsælum hætti. En um leið og farið er gegn skýrum fyrirmælum lögreglu þá eru mótmæli ekki lengur friðsamleg.“ Ég vil gefa hæstv. dómsmálaráðherra það að hún hreinlega viti ekki betur þegar hún lætur þessa vitleysu út úr sér og þar með gefa henni tækifæri á að leiðrétta þessa afskræmingu á rétti borgaranna til friðsamlegra mótmæla áður en lengra er haldið. Ég gef því ráðherra orðið.

ég lagði áherslu á það í ummælum mínum um helgina að Ísland er lýðræðisríki og í lýðræðisríkjum virðum við rétt fólks til tjáningar. Jú, það er rétt hjá hv. þingmanni að ég lét líka hafa það eftir mér að þegar fólk er hætt að virða tilmæli lögreglu þá hef ég þá skoðun og dreg það í efa að mótmæli séu þar með friðsamleg.

Búið var að boða til mótmæla. Þarna voru einstaklingar sem hindruðu för ráðherra til að mæta til ríkisstjórnarfundar, neituðu að færa sig þannig að fólk kæmist til fundar neituðu ítrekað að hlýða fyrirmælum lögreglu. Þarna sköpuðust, eins og aðrir hafa orðið vitni að, krefjandi aðstæður fyrir lögreglu. Lögreglan starfar eftir mjög skýru verklagi og gerði það. Ég fagna því hins vegar að lögreglan hafði sjálf frumkvæði að því strax að loknum þessum atburði að vísa þessu atviki til nefndar um eftirlit með lögreglu og hefur sjálf kallað eftir því að öllu myndefni af staðnum, öllu myndefni úr búkmyndavélum lögreglunnar verði skilað

Ráðherra dómsmála á Íslandi, æðsti yfirmaður löggæslunnar á Íslandi, getur ekki bara leyft sér að hafa einhverja skoðun á því hvernig lýðræðið virkar og hvernig réttur fólks til að mótmæla virkar. Hún hlýtur að þurfa að vera upplýst um dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, dómaframkvæmd dómstóla á Íslandi sem segja ekki fyrir um að ef þú hreinlega óhlýðnast fyrirmælum lögreglu þá gefi það lögreglunni rétt til þess að beita piparúða eða öðru valdi eða þá að þar með teljist mótmælin allt í einu ekki lengur friðsamleg. Síðan vil ég bara taka það fram að enginn þessara ráðherra, svo ég viti til, er fótbrotinn eins og sú sem hér stendur og það að ráðherrabílar gátu ekki komist leiðar sinnar í einhvern ákveðinn tíma réttlætir ekki þessa aðför lögreglu. Mér þykir miður að þurfa að upplýsa ráðherra dómsmála

Ég vil leggja aftur áherslu á það að rétturinn til mótmæla er stjórnarskrárvarinn og einnig í mannréttindasáttmála Evrópu og það telst til grundvallarréttinda í lýðræðislegu samfélagi að mótmæla. Það er rétt hjá hv. þingmanni og því er ég sammála. Það sama gildir um réttinn til að koma saman með friðsömum hætti. Þar fellur rétturinn til mótmæla undir en réttur fólks takmarkast við að mótmæli séu friðsamleg og þann rétt eigum við að sjálfsögðu að standa vörð um.

Við erum líka að horfa upp á það að eðlilega hefur háskólamenntað fólk bent á að síðan um aldamót hefur það meira og minna ekki fengið þá kaupmáttaraukningu sem aðrir hafa

verðbólguna til þess að hægt verði að skapa svigrúm fyrir Seðlabankann. Það dugar ekki að það sé bara ein rödd innan peninganefndar Seðlabankans. Þær þurfa að vera allar á sömu skoðun, að við séum með aðstæður til að lækka vexti. 6% verðbólga, og nú 6,2% verðbólga, sem ríkisstjórnin fagnaði mjög mikið

og fá hann til að koma aðeins hingað í raunheima: Hvernig ætlar hann að beita sér fyrir því að ná frekari stjórn á stöðunni, að við sjáum raunverulega að það verði árangur í þá veru að næstu verðbólgutölur verði ekki hækkandi,

að það geti verið alvara að baki slíku. En þegar við segjum að við ætlum að standa þannig að málum að það geti stutt við lækkun verðbólgunnar þá ætlum við að halda við okkar plön um að vera áfram með batnandi afkomu ríkissjóðs. Með batnandi afkomu ríkissjóðs þar sem útgjaldahliðin vex hægar en verðmætasköpunin í landinu þá erum við að vinna okkur í átt að markmiðinu sem er að heildarafkoma ríkissjóðs verði í jafnvægi. Það er þannig sem við eigum að gera þetta. Því er nú ekki haldið fram við vaxtaákvarðanir peningastefnunefndar Seðlabankans að verkefni nefndarinnar sé svo erfitt út af fjármálaáætluninni, eða hafa menn einhvers staðar séð það skrifað út? Það eru ekki ríkisfjármálin sem eru meginþröskuldurinn í vegi fyrir ákvörðunum nefndarinnar. Það er hins vegar talsverð spenna í íslenska hagkerfinu og sú spenna leiðir auðvitað að langmestu leyti af því að við höfum verið að hækka laun mjög hressilega yfir langan tíma. Þess vegna hefur kaupmátturinn, sem hv. þingmaður nefnir hér sérstaklega, vaxið meira á Íslandi undanfarin ár heldur en í öðrum löndum. Og ef við skoðum sérstaklega kaupmátt þeirra sem eru í lægri tekið endanum þá hefur okkur í gegnum verðbólgutímann og í gegnum þennan erfiða tíma eftir heimsfaraldur

Þegar síðan er talað um háskólamenntaða — já, þegar við leggjum sérstaka áherslu í gegnum frjálsa samninga á vinnumarkaði á hækkun lægstu launa þá er ekki (Forseti hringir.) við því að búast að það verði annað heldur en hlutfallsleg breyting á milli þess hversu mikið kaupmátturinn vex hjá einstaka öðrum hópum.

4 og 5 milljarða aukningar í ríkisútgjöld. Við erum líka með fjármálaáætlun sem sýnir fram á að það er fjárlagahalli alla vega fram til ársins 2028.

Þegar við teiknum upp langtímaáætlun og við sýnum fram á það að útgjaldastig ríkisins muni fara lækkandi sem hlutfall af landsframleiðslu, að útgjöldin vaxi hægar en verðmætasköpunin, þá erum við að gera nákvæmlega það sem hv. þingmaður er að biðja um; að sýna fram á að við ætlum að beita ríkisfjármálunum þannig að Seðlabankinn sé að fá stuðning og frið til að ná tökum á verðbólgunni. Það er nákvæmlega það sem við erum að gera.

það er hins vegar misskilningur að í hvert sinn sem ríkissjóður er rekinn með halla þá sé mikil vá fyrir dyrum. Stundum er allt í lagi að ríkissjóður sé tímabundið rekinn í halla og það sem við sjáum að er að gagnast okkar hagkerfi langbest er að ríkisstjórnin kunni að skapa hagvöxt. Það verður ekki annað sagt um þessa ríkisstjórn en að hagvöxtur undanfarinna ára hafi verið verulegur og sé að hjálpa til við að skapa góð lífskjör.

Virðulegur forseti. Það virðist ekki skorta milljarða hjá þessari ríkisstjórn eða tugi milljarða í ýmis gæluverkefni, svo sem Snobbhill-ráðuneyti og önnur óþarfa verkefni, þá skortir ekki peningana. En á sama tíma er það hrein og klár aðför að öryrkjum og öldruðu fólki að neita þeim um hækkanir samkvæmt kjarasamningum upp á 23.750 kr. og það frá og með 1. febrúar síðastliðnum.

Hv. þingmaður vill meina að hér sé verið að ráðast í sparnaðaraðgerðir þar sem verið er að setja gildistöku nýrra örorkulífeyrislaga 1. september 2025.

en vegna þess að það einfaldlega tók lengri tíma að vinna frumvarpið og það mun taka tíma að koma frumvarpinu til framkvæmda, einfaldlega vegna þess að um allflókna kerfisbreytingu er að ræða,

— munu koma inn 1. september 2025. Þar með er ekki hægt að segja að það sé verið að spara fyrir þessu. Mig langar síðan að nefna að í í þeim kjarasamningum sem gerðir voru á hinum almenna vinnumarkaði kom ríkisstjórnin með ýmsar aðgerðir til stuðnings við þá samninga.

þar sem bæði húsaleigubætur hafa verið hækkaðar um 25% og barnabætur hafa verið hækkaðar umtalsvert, að ég tali nú ekki um það frumvarp sem núna liggur hér fyrir þinginu og snýr að skólamáltíðum sem mun nýtast barnafólki

bætur almannatrygginga hækkuðu um síðustu áramót. Ég vil líka benda hv. þingmanni á það að þær kerfisbreytingar sem við erum að ráðast í núna, sem endurspeglast í því frumvarpi sem ég lagði hér fram á Alþingi fyrir páskana og er í hv. velferðarnefnd hvar hv. þingmaður situr, eru auðvitað þær mestu kjarabætur sem hafa verið gerðar fyrir öryrkja á Íslandi í langan, langan tíma og munu draga úr fátækt þessa hóps. Þess vegna hvet ég hv. þingmann eindregið til að styðja það mál, enda veit hv. þingmaður að í því máli felast mikilvægar kjarabætur, mikilvægar kerfislægar bætur umbætur á kerfinu í heild sinni. Þannig að ekki bara mun þessi breyting bæta kjör örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega heldur erum við að búa til kerfi til framtíðar þar sem hægt verður að halda áfram í þeirri vegferð að gera betur við þennan hóp.

forsætisráðherra varðandi viðbrögð stjórnvalda við ástandinu í Grindavík og þá sérstaklega með vísan til stöðu lítilla og millistórra fyrirtækja hverra fulltrúar áttu fund með hæstv. forsætisráðherra í liðinni viku, hafi ég skilið fréttaflutning rétt.

Eins og við þekkjum eru fjölbreyttar ástæður fyrir því hvers vegna þessar 200–300 íbúðir falla utan þess ramma sem ríkisstjórnin teiknaði upp um uppkaupin. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann sjái fyrir sér að einhverjar þessara eigna falli undir sambærilega lausn og þegar hefur verið boðin hluta íbúða og íbúðareigenda og meiri hluta eigenda fasteigna eða hvort búið sé að draga línu í sandinn

En sem sagt: Hvað kom út úr fundinum með litlu og millistóru fyrirtækjunum eða fulltrúum þeirra og hver er afstaða ráðherrans til þeirra óska sem þar komu fram? Síðan þetta varðandi íbúðirnar og húsnæði sem var ekki skráð á kennitölur þeirra sem í þeim þegar eldsumbrotin hófust. Hver er afstaða ráðherrans til mögulegra frekari lausna í þeim efnum?

hver fyrir sig hvernig niðurstaða fundarins varð en þetta var gott tækifæri til að skýra þau úrræði og hvaða hugsun liggur að baki þeim úrræðum sem ríkisstjórnin hefur kynnt. Nú er það svo að sum þessara úrræða munu koma fyrir þingið og þar með fara í umsagnarferli og geta eftir atvikum verið mótuð af þinginu eftir því sem ástæða þykir til. Rauði þráðurinn í öllu því sem stjórnvöld hafa verið að gera vegna málefna Grindavíkur er að senda þau skilaboð að við viljum standa með Grindvíkingum. Við viljum standa með samfélaginu í Grindavík, þar með talið þeim sem eru þar með atvinnurekstur. Við getum ekki orðið við hverri ósk og leyst hvers manns vanda vegna þess að þetta eru ákveðnar hamfarir sem eru að eiga sér stað en við forgangsröðuðum fyrstu aðgerðum okkar í þágu heimilanna. Það var risastór aðgerð sem á sér engin fordæmi að við skyldum hafa keypt upp allt húsnæði þar sem fólk hafði lögheimili í Grindavík og ég tel að þó að það hafi orðið tímafrek aðgerð hafi hún skilað tilætluðum árangri. Síðan höfum við reist varnarmannvirki og við höfum verið að reyna að laga innviði. Nú síðast fóru því miður háspennulínurnar niður, sem nýlega höfðu verið reistar, en það hefur verið krefjandi að halda innviðum gangandi vegna þess að hamfarir hafa haldið áfram. Reyndar var það svo dramatískt að á meðan á fundi okkar stóð opnaðist jörðin að nýju og hraun tók að renna. Mér fannst fundurinn vera gott tækifæri til að útskýra aðgerðir og t.d. stuðningslánin, sem ég get kannski komið aðeins betur inn á hér á eftir, lán með ríkisábyrgð. Ég tel að það hafi komið í ljós á fundinum að fleiri myndu mögulega geta nýtt það úrræði heldur en höfðu gert sér grein fyrir því áður. Það er þá hugsað þannig að það séu ekki eingöngu þeir sem áttu fasteignir (Forseti hringir.) eða trygg veð sem hurfu vegna hamfaranna

þá lagt fram í september og afgreitt einhvern tímann undir áramót sem er býsna langur tími, ímynda ég mér, fyrir marga sem eru í þröngri stöðu hvað rekstur fyrirtækja sinna varðar. En hæstv. ráðherra svaraði kannski ekki með beinum hætti því sem ég spurði hann um varðandi þær íbúðareiningar

úrræði eins og launastuðningurinn sem við höfum boðað að verði ekki framlengdur lengur en fram á haustið. Varðandi þessar íbúðir þá er það rétt að við höfum verið og þingið tók ákvörðun um að takmarka uppkaup á húsnæði við þá sem höfðu búið og haft lögheimili í viðkomandi íbúð. Með því að mörkin voru dregin þar þá eru einhverjir sem eru fyrir utan. Ég vil bara segja og minna á að við höfum verið að greiða laun fyrir fyrirtæki vegna þeirra starfsmanna sem ekki geta sótt vinnu vegna hamfaranna. Við höfum líka verið með sérstaka styrki til þeirra sem hafa orðið fyrir áföllum og ætlum áfram að vera með slíka styrki sem eru m.a. tengdir því að tekjutap á sér stað. Við erum síðan búin að kaupa upp þessar eignir, eins og ég hef rakið, og erum að undirbúa úrræði sem felur í sér möguleikann á því (Forseti hringir.) að fara til fjármálastofnana sem eiga auðvitað líka að standa með fyrirtækjum og einstaklingum í Grindavík

Virðulegur forseti. Ég vil beina fyrirspurn minni til hæstv. innviðaráðherra. Það voru mikil tímamót á sínum tíma þegar samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins var undirritaður af ríkinu og sveitarfélögunum sex hér á svæðinu árið 2019. Þar var yfirskriftin Nýir tímar í samgöngum á höfuðborgarsvæðinu, þar sem áhersla var á fjölbreytta samgöngumáta. Nú hefur auðvitað fjölmargt verið gert og má þar nefna hinar ýmsu stofnvegaframkvæmdir. Ég ætla að leyfa mér að taka sérstaklega Kaldárselsveg að Krýsuvík

Svo er það auðvitað stór framkvæmd sem ég fullyrði að sé ein sú mikilvægasta á höfuðborgarsvæðinu en það er Álftanesvegur– Lækjargata hjá Reykjanesbraut. Þetta er vegur sem við þekkjum öll hefur margfaldast með auknum ferðamannastraumi t.d., sérstaklega um Hafnarfjörð. Þetta auðvitað hangir saman við aðrar mikilvægar framkvæmdir í sáttmálanum eins og við þekkjum.

Að lokum langar mig að teygja mig aðeins yfir í loftslagsmálin og tengja við samgöngusáttmálann og tækifærin sem þar eru til staðar. Sér ráðherra fyrir sér einhverja aukna aðkomu ríkisins eða aukinn stuðning til sveitarfélaga þegar kemur að rekstri almenningssamgangna, hvort sem það er til að auka þjónustuna með beinu framlagi beint inn í rekstur byggðasamlagsins eða t.d. með því að styðja við það verkefni að flotinn sé knúinn öðrum orkugjöfum en dísil og bensíni?

mikla áherslu á þessi mál. Samgöngusáttmálinn sem hv. þingmaður vísar til er lykilatriði í því að stórefla almenningssamgöngur og bæta samgöngur fyrir alla ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu og þar með í landinu. Markmiðið er að stuðla að auknum lífsgæðum á svæðinu öllu með uppbyggingu samgönguinnviða sem eru skilvirkir, hagkvæmir, öruggir og umhverfisvænir en ekki síður að stuðla að því að ná loftslagsmarkmiðum um sjálfbært kolefnislaust borgarsamfélag. Þá er rétt að nefna líka tækifæri með orkuskiptum í almenningssamgöngum sem hv. þingmaður snerti aðeins á í sinni fyrirspurn. Samkomulagið sem var undirritað árið 2019 lagði í raun og veru grundvöll að algjörum kaflaskilum. Ýmis framfaraskref hafa þegar verið stigin, eins og til að mynda þau að lagðir hafa verið rúmlega 9 km af hjólastígum og 3,5 km eru nú í framkvæmdaferli og ýmsar samgöngur á svæðinu hafa þegar batnað og orðið greiðari. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um endurskoðunina og endurskoðun stendur yfir og er á lokametrunum. Stefnt er að því að klára það sem allra fyrst og ég legg mikla áherslu á það, fundaði raunar um þetta síðast í morgun. Um kostnaðarskiptinguna vil ég segja að hún er hluti af endurskoðuninni og við þá vinnu er litið bæði til beinna framlaga ríkis og sveitarfélaga og væntra framlaga að þróun Keldnalands og annarra fjármögnunarleiða. Samhliða þessari endurskoðun þarf að skýra rekstrarhlið almenningssamgangna á svæðinu, þ.e. borgarlínu, og aðkomu ríkisins að því. Ég vil líka nefna í því samhengi að það er mjög mikilvægt að orkuskipti eigi sér stað

sem komu á vef Stjórnarráðsins nýlega, að samkvæmt gögnum Sorpu hafi sérsöfnun lífræns úrgangs farið mjög vel af stað hér á höfuðborgarsvæðinu. Það hefur þýtt metár í framleiðslu á metani sem hægt er að nýta til notkunar í samgöngum t.d. og hefur skapað gríðarleg tækifæri að mínu mati

orkuskiptum og því að við horfum með víðtækari hætti á möguleika í því að stíga út úr umhverfi jarðefnaeldsneytis. Það sem hv. þingmaður nefnir hér sérstaklega tel ég verulegrar skoðunar vert og ég held að það sé samfélagið allt og stjórnvöld horfi til fjölbreyttra kosta í þessum efnum. Metan getur verið partur af heildarsýninni og og þau skref sem verið er að stíga hér á höfuðborgarsvæðinu varðandi sorpið og sá árangur sem það skilar inn í loftslagsbókhaldið er

það er stutt eftir af þinginu og mörg mál og reynir kannski á getu herra forseta í tetris eða einhverju ámóta að raða þessu saman. Hins vegar er algjörlega óboðlegt, finnst mér, að setja á dagskrá

Nefndarmenn fjalla þá um nefndarálit og gera grein fyrir þeim sjónarmiðum sem komið hafa fram í meðförum nefndarinnar

að t.d. þegar kemur að ÍL-sjóðsmálinu þá stendur ekki til að gera nokkra einustu breytingu á því þannig að málið er bara nákvæmlega eins og það kom af kúnni. Mér finnst í ljósi eðlis þessa máls

Maðurinn er líka raunar þingmaður og getur þar af leiðandi tekið þátt í umræðum um þingmál. En það mikilvægasta við þetta er að þetta eru stór og umfangsmikil mál og við fórum fram á það að fjármálaráðherra yrði á staðnum.

Herra forseti. Ég vil taka undir það sem hér hefur komið fram. Það er sjálfsögð krafa

það hefur margoft komið fyrir hér í þessum þingsal að kallað hefur verið eftir því að ráðherrar væru við 2. umræðu og 3. umræðu mála og það hefur oft komið fyrir að ráðherrar hafi hætt við utanlandsferðir til þess að sýna einmitt þinginu virðingu og taka þátt í umræðum og svara spurningum. Það er sjálfsögð krafa, forseti. Ég undrast það að þessi dagskrá hafi verið sett svona upp ef forseti hefur vitað það að fjármála- og efnahagsráðherra yrði erlendis þessa daga sem gert er ráð fyrir að málin séu til umræðu.

Fundir eru boðaðir með skömmum fyrirvara og felldir niður með jafnvel enn skemmri fyrirvara án þess að fáist nokkur einustu svör. Og það eru mjög stór og mikilvæg mál sem eru hér til meðferðar, mál sem við viljum gjarnan að séu kláruð á þann hátt að öll svör komist til skila. Það er það sem við erum að biðja um.

Herra forseti. Ég vona að herra forseti hætti að detta sífellt í þennan pytt, að vísa í einhverjar formreglur þegar það er ekkert sem meinar það það að orðið sé við þessu. Ég minni á að hæstv. fjármálaráðherra er auðvitað ekki bara ráðherra. Hann er nefnilega líka formaður Framsóknarflokksins. Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sátu í ríkisstjórn frá 1995 til 1997.

og þrátt fyrir að hæstv. fjármálaráðherra sé upptekinn við störf erlendis eins og staðan er núna þá getur hann vonandi fylgst með þessu og við upplýst hann um umræðuna sem á sér stað hér. Þetta er mikilvæg umræða og ég vona að við höldum settu striki með dagskrána

þannig að ég held að það gæti skipt svolitlu máli í jafn flóknu máli og hér er til meðferðar að ráðherrann sem heldur á því í dag svona flaggi a.m.k. einhverjum skoðunum sínum og afstöðu eftir atvikum til málsins af því að enn sem komið er liggur ekkert fyrir um afstöðu ráðherrans núverandi eða þingflokks hans gagnvart málinu.

það var önnur manneskja sem sat í embætti fjármála- og efnahagsráðherra þegar málið var flutt hér í þinginu. En eftir sem áður snýst þetta mál, ÍL-sjóðsmálið, um það hvernig við vinnum úr úr fjárglæfrastarfsemi sem Framsóknarflokkurinn bar fyrst og fremst ábyrgð á þar sem verið var að spila rússneska rúllettu með Íbúðalánasjóðinn okkar. Ég

sé viðstaddur þegar þessi umræða fer fram eða er einhver vilji til þess að hlífa hér Framsóknarflokknum við umræðu um ÍL-sjóðsmálið? Herra forseti. Ég ætla að koma hingað og taka undir þessa ósk sem er auðvitað í hæsta máta

Þetta er alveg hápólitískt mál og það er kannski sérstaklega í þessum stóru pólitísku málum sem er alveg eðlilegt að ráðherrarnir fylgi ríkisstjórnarmálum aðeins í gegnum þingið. Já, það er rétt að málið er komið til þingsins

Þar er verið hreinlega að ræða um það að færa skuldir ríkissjóðs yfir á einstaklinga sem eiga réttindi í lífeyrissjóðum.

skiptimynt. Hér erum við því með þriðja ráðherra í fjármála- og efnahagsráðuneytinu á þessum eina vetri, óstjórnin er slík. Þess vegna er mjög eðlilegt að ráðherra Framsóknarflokksins mæti í salinn og geri grein fyrir sinni afstöðu til málsins. Þegar þingflokksformaður Framsóknarflokksins stígur í pontu og segir að það standi ekki á þeim ráðherra þá stendur bara víst á honum, annars væri hann hér annars væri hann hér í sal þegar málið er tekið á dagskrá vegna þess að forseti setur dagskrána væntanlega í samráði við samstarfsflokkana í ríkisstjórn. Það stendur á fjármála- og efnahagsráðherra að vera hér í salnum.

alveg að 2. umræða er umræða nefndarmanna um frumvarpið en við vitum það líka alveg að það er alvanalegt raunar að óskað er eftir nærveru ráðherra í umdeildum málum. Spurningin Spurningin sem við erum að ræða hérna er hvort það sé vilji til að koma til móts við eindregna ósk stjórnarandstöðunnar um að fjármálaráðherra sé viðstaddur þessar umræður. Það er allt í lagi að koma bara fram með svarið. Svarið er nei. Við erum ekki til í að koma til móts við eindregna ósk stjórnarandstöðunnar um að fjármálaráðherra sé hér á svæðinu. Það þarf ekki að koma með einhverjar barnalegar hrútskýringar til okkar um hvernig þingið virkar. Við vitum alveg hvernig þingið virkar. Við erum búin að vera hérna, við áttum okkur alveg á því. Við vitum líka að það má biðja um að hafa ráðherra og það er hægt að hnika til dagskránni. Ég veit ekki betur en að hæstv. fjármálaráðherra verði kominn hér síðdegis á morgun. Hvaða

Það er afar mikilvægt að þingmenn átti sig á því hvað það var sem Framsókn lagði fram, sem var 90% íbúðalán Íbúðalánasjóðs, og síðan það sem bankarnir gerðu og fylgdi á eftir með og kynni sér tölurnar, hvað það var sem Íbúðalánasjóður í rauninni lánaði út og hvað það var sem bankarnir lánuðu út þannig að þau sjái svart á hvítu hvernig hlutirnir voru og fari með rétt mál hér.

og hún mun geta svarað öllum spurningum ef þannig ber undir og mun fylgjast með umræðunni fyrir okkar hönd ásamt okkur þingmönnum. Virðulegi forseti. Þetta er einföld beiðni um það að ráðherra sé hér inni þegar verið er að ræða mjög stórt og mikilvægt mál. Það er ekki í fyrsta skipti sem um slíkt er beðið og heldur ekki mjög óvanalegt að við því sé orðið. Það er meira að segja þannig að hér sitja stundum hæstv. ráðherrar við 2. umræðu

Virðulegur forseti. Mig langar að hvetja stjórnarandstöðuna aðeins til að hugsa þessa kröfu til enda. Við viljum ekkert vera með

til hæstv. velferðarráðherra, það hefur ekki borist svar, og síðast áðan var ég að fá tilkynningu í svona tíunda eða tuttugasta skipti um að það væri ekki hægt að svara fyrirspurn minni. Þannig að ég myndi miklu frekar vilja, hæstv. forseti, að hann beini þeim tilmælum til ráðherra að þeir svari fyrirspurnum þingmanna, en við sem þingmenn skulum bara taka umræðu sem er hér á vettvangi þingsins.

eindæmum að ráðherra skuli ekki þykja ástæða til að taka þátt með okkur í þessum risavöxnu málum sem liggja fyrir þinginu í dag, annars vegar ÍL-sjóður og hins vegar sala á Íslandsbanka.

Forseti. Ég ætlaði ekkert að koma upp en núna fann ég mig bara knúna til þess.

að sá ráðherra sem er fjármálaráðherra í dag mælti ekki fyrir þessu máli. Það var annar fjármálaráðherra sem mælti fyrir þessu máli hér í þinginu. Núverandi fjármálaráðherra hefur bara aldrei komið inn í þingsal og sagt eitt eða neitt um þetta mál þannig að það er kannski eðlilegast í heimi að kalla eftir sjónarmiðum þess ráðherra sem er fjármálaráðherra í dag. Ég veit að það er búið að vera mikið hringl á þessum ráðherrum en þetta er bara eðlileg krafa í ljósi ástandsins. Og það að kalla eftir ráðherra sem er erlendis, að það sé einhvern veginn bara fyrir neðan allar hellur — ég veit ekki betur en að það hafi ekki verið vitað að hann væri erlendis þegar það var kallað eftir þessu í morgun. Svo kom í ljós að hann er erlendis.

eins og enginn sé morgundagurinn, en ég vissi ekki að við værum með þetta eitthvað sambærilegt eins og þegar forsetinn fer af landi brott og hér eru handhafar forsetavalds. Þannig að ég vil bara fá það skýrt, herra forseti: Er Lilja Dögg Alfreðsdóttir sitjandi fjármálaráðherra hér í dag?

Herra forseti. Stjórnarandstaðan hefur farið afskaplega sparlega með beiðnir um að ráðherrar sitji hér í þingsal þegar verið er að ræða þingmál. Eins og forseti veit hefur þetta nokkrum sinnum gerst og oftar en ekki hafa ráðherrar orðið við því að sitja í þingsal og taka þátt í umræðunni þegar við höfum kallað eftir því og einkum þegar stjórnarandstaðan talar einum rómi eins og gert er núna. Hér er ekkert venjulegt mál á ferðinni. Hér er verið að tala um að þetta þing samþykki það að fólk sem þarf að treysta á lífeyrisgreiðslur greiði fyrir hagstjórnarmistök Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Það er eðlilegt að við köllum hér til

Herra forseti. Það hafa nú orðið dálitlar vendingar í þessari umræðu. Í sínu fyrra svari var að heyra á þingflokksformanni Framsóknar að við þyrftum engar áhyggjur að hafa vegna þess að fjármálaráðherra gæti fylgst með upptökunni en svo kom fram í seinna svari að menningar- og viðskiptaráðherra væri staðgengill. Þetta virðist hafa komið þingflokksformanni Framsóknar á óvart þannig að það er kannski ekki nema von að við hin

hann er blámerktur en ekki grámerktur uppi á skjá. Þannig að virðingin fyrir þinginu er ekki meiri en svo að ráðherra fer af landi brott þegar á að ræða mikilvægt mál fyrir hans ráðuneyti og virðist ekki hafa látið sinn eigin þingflokksformann vita, hvað þá allt þingið.

og þingflokkur hennar, að gera þá kröfu heldur höfum við óskað eftir því að forseti færi málið þannig að núverandi fjármálaráðherra eigi þess kost að taka þátt í umræðunum. Ég ætla, með leyfi forseta, að lesa upp úr ræðu þingmanns frá því fyrir nokkrum árum: þegar það er grundvallarágreiningur milli óbreyttra þingmanna og framkvæmdarvaldsins, ráðherranna, hlýtur að vera æskilegt að þeir tækju þátt í þessari umræðu …“ Hér er ég hjartanlega sammála formanni Framsóknarflokksins, Sigurði Inga Jóhannssyni.

Við erum hér ríkisstjórnin og gegnum hvert fyrir annað þegar ráðherrar þurfa að sinna störfum erlendis og ég hefði haldið að flestir þingmenn hefðu skilning á því. Við sem ríkisstjórn höfum auðvitað margoft farið yfir þau mál sem hér hafa verið nefnd og varðandi þá málaflokka og hvernig við ætlum að fara yfir það sem gerðist hér á árunum 2005, myndi ég segja, til ársins

sá hinn sami málið hér í þingsal í framhaldinu. En við erum að ræða hér grundvallarmál, algjört prinsippmál sem

þá falla á eindaga skuldir upp á rúma 700 milljarða. Og hvernig á að vinna úr því? Þetta eru hálf fjárlög.

Mig langar bara að lýsa yfir ánægju með að hér sé verið að setja lög sem byggð eru á reglugerð Evrópuþingsins hvað varðar frjálst flæði ópersónugreinanlegra gagna. Það er mjög mikilvægt, þegar verið er að nota svokallaðar skýjaþjónustur, sem er það sem við erum að nota í dag í tölvuheiminum,

Frú forseti. Mig langar aftur að lýsa yfir ánægju með að hér séum við að taka upp reglugerð frá Evrópusambandinu varðandi dreifða færsluskrártækni.

og þetta er tækni sem hægt er að nota á margan hátt í fjármálageiranum. En það sem hefur skort, bæði hérlendis og í Evrópu, í langan tíma er umgjörð um það hvernig við ætlum að meðhöndla þessa hluti lagalega séð. Það var farið í þessa vinnu innan Evrópusambandsins og við erum hér að taka hana upp sem þýðir að íslensk nýsköpunarfyrirtæki geta farið að búa til og vinna með þessa tækni í fjármálageiranum og vita innan hvaða ramma það fellur þegar kemur að fjármálakerfinu.

Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna framhalds á stuðningsaðgerðum vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ. Frumvarpið er unnið í samstarfi þriggja ráðuneyta, fjármála- og efnahagsráðuneytis, félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og innviðaráðuneytis. Í því eru lagðar til breytingar á þrennum lögum sem fela í sér stuðningsaðgerðir sem ætlað er að mæta aðstæðum heimila og rekstraraðila í Grindavíkurbæ vegna náttúruhamfaranna á Reykjanesi. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru hluti af þeim stuðningsaðgerðum sem ríkisstjórnin kynnti opinberlega hinn 17. maí síðastliðinn. Virðulegur forseti. Helstu efnisatriði frumvarpsins eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi er lagt til að gildistími laga um tímabundinn rekstrarstuðning vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, nr. 15/2024, verði framlengdur út árið 2024. Úrræðið mun að óbreyttum lögum gilda út júní á þessu ári. Að auki er lagt til að styrkfjárhæðir geti orðið umtalsvert hærri fyrir tímabilið frá júlí og til desember 2024 en mánuðina þar á undan, þar sem lagt er til að mögulegt verði að fá hámarksstyrk í tilviki 50% tekjufalls eða meira. Þá er lagt til að við útreikning á styrkfjárhæð verði heimilt að miða við fjölda stöðugilda við upphaf jarðhræringanna í byrjun nóvember í fyrra. Gert er ráð fyrir að hámarksstyrkfjárhæð á hvern rekstraraðila á mánuði taki ekki breytingum og verði áfram 6 millj. kr. Í öðru lagi er lagt til að heimilt verði að veita sérstakan húsnæðisstuðning á grundvelli laga um sérstakan húsnæðisstuðning vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, nr. 94/2023 til 31. desember 2024 í stað 31. ágúst 2024. Samhliða því verði frestur til að sækja um stuðning framlengdur til 31. janúar 2025. Í þriðja lagi, virðulegi forseti, er lagt til að það tímabil sem lögum um tímabundinn stuðning til greiðslu vegna launa vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ, nr. 87/2023, er ætlað að ná til verði lengt til 31. ágúst 2024 en ella verði tímabilinu lokið 30. júní. Jafnframt er gert ráð fyrir að umsóknarfrestur um stuðning samkvæmt lögunum verði framlengdur til 30. nóvember 2024. Þá er lagt til að komi til úthlutunar arðs hjá atvinnurekanda sem fengið hefur stuðning til greiðslu launa á grundvelli laganna á tímabilinu 1. mars 2024 til og með 31. ágúst 2025 beri hlutaðeigandi atvinnurekandi að endurgreiða Vinnumálastofnun þann stuðning sem hann hefur fengið á grundvelli laganna áður en til úthlutunar arðs kemur, en gildandi lög miða við arðgreiðslur á tímabilinu 1. mars 2024 til og með 30. júní 2025. Hvað mat á áhrifum þessa frumvarps varðar verður að taka fram að um er að ræða valfrjálst úrræði sem ekki liggur fyrir hve mikið muni verða nýtt. Engu að síður verður að gera ráð fyrir að samandregin niðurstaða fjárhagsáhrifa á ríkissjóð, vegna framhalds á öllum þeim stuðningsaðgerðum sem fjallað er um í frumvarpinu, geti orðið allt að 3,8 milljarðar kr. Virðulegi forseti. Að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu.